Sad ćemo prijeći na sljedeću točku, isto iz ovoga resora - Konačni prijedlog Zakona Zakladi "Kultura Nova" Predlagatelj je Vlada. Drugo je čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, znanost, kulturu i obrazovanje. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar kulture Jasen Mesić će dodatno obrazložiti prijedlog.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi pa ćemo se onda vratiti na točku 15. Konačni prijedlog Zakona o udomiteljstvu.

u RH se u proteklom desetljeću civilni i kulturni sektor profilirao kao značajni čimbenik novih vrijednosti na području kulture iako tradicija ovog dijela kulturnog djelovanja postoji i puno više od toga. Novi modeli umrežavanja i uspostavljanje neovisnih institucija koje djeluju na međunarodnoj razini kao i brojnost i raznovrsnost taktilnih organizacija na kulturnoj sceni svrstali su hrvatski civilni kulturni sektor među razvijenije u Europi. U nekim područjima nezavisne kulturne scene kao što je npr. suvremeni ples civilni sektor je jedini nositelj zapravo tih umjetničkih praksi u kulturnom životu RH. O tome O tome koliko su naši umjetnici prepoznati na europskoj kulturnoj sceni svjedoči i velika potpora koju dobivaju od strane europskih institucija i fundacija. Oboje prati i trend povećanog financiranja iz javnih izvora kao i drugdje u Europi, međutim proračunska štednja puno se više osjetila upravo na sektoru nezavisne kulturne scene nego u javnim institucijama. Zato se uvrježio i naziv izvaninstitucionalna kulturna scena. U tom smislu može se s pravom reći da se civilni kulturni sektor nalazi u neravnopravnom položaju, a reforma postojećeg kulturnog modela koja je započela trajat će još neko vrijeme pa je stoga potrebno unutar postojećih modela osigurati adekvatno financiranje. U Hrvatskoj se ovaj problem posebno osjeća u većim gradovima koji su u razdoblju povećanja svojih proračuna otvarali prostor za nezavisni kulturni sektor, a sad u uvjetima krize naglo smanjuju sredstva nemajući ili ne nalazeći mogućnost za drugačiju preraspodjelu sredstava. U tom smislu zakonom predviđeno osnivanje Zaklade "Kultura Nova" koja će pružat stručnu i financijsku potporu organizacijama i programima civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, značajno će doprinijeti stabilizaciji nezavisne kulturne scene te stvoriti preduvjete za sustavnu potporu. To ne znači da će uvođenjem zaklade, da bi trebalo na bilo koji način smanjivati tradicionalne načine financiranja, prije svega putem natječaja za javne potrebe u kulturi nego dapače nastojati ih zadržati na istoj razini. Prijedlog samog zakona proistekao je iz višegodišnje civilne inicijative organizacija u kulturi, a svrha i ciljevi zaklade su u više navrata bili javno predstavljeni i raspravljani. osnivanje Zaklade "Kultura Nova" predviđeno i Nacionalnim programom za mlade od 2009. do 2013. godine koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u srpnju 2009. godine. Radi dakle ostvarivanja svoje svrhe zaklada će pružati stručnu i financijsku pomoć organizacijama i programima civilnog društva u kulturi koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podižu razinu profesionalnog djelovanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje i pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj i međunacionalnoj razini. Osim toga, želim reći da će zaklada podupirati čitav niz onih koji će uspjeti dobivati sredstva iz europskih fondova i na taj način im adekvatno osigurati onaj dio financijske participacije koji je za to potreban. Dakle, može se očekivati da će Zaklada "Kultura Nova" kroz svoje aktivnosti financiranja i kroz partnerstvo sa sličnim stranim fundacijama apsolutno doprinijeti razvoju nezavisnog kulturnog sektora u RH. Zahvaljujem. Hvala. Odbori za zakonodavstvo, za znanost kulturu i obrazovanje? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Božo Biškupić, izvolite.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođo državna tajnice. U samom obrazloženju ovog zakona, već na samom početku, navodi se kako su se u RH u proteklom desetljeću organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao što je ministar već naglasio, profilirale kao značajan čimbenik novijih vrijednosti na području kulture. To je sigurno točno, iako treba reći kako je tradicija postojanja neovisnog sektora u kulturi puno dulja te da neki vrijedni primjeri iz ranijih razdoblja, prije '90-ih godina potvrđuju kako usprkos sustavu koji nije bio naklonjen izvaninstitucionalnom sektoru taj sektor u kulturi ipak je opstajao i razvijao se i dalje. Ipak, sredinom '90-ih te posebno posljednjih 10-ak godina aktivnost neovisne kulturne scene dobila je novu dimenziju. Osnivaju se brojne udruge, umjetničke organizacije koje često djeluju u tradicionalnim umjetničkim područjima ali otvaraju i otkrivaju nova interdisciplinarna područja i područja multimedijske djelatnosti. Dosadašnja dostignuća prepoznata su i na Europskoj kulturnoj razini te su značajno financijski potpomognuta a ... međunarodnih institucija i zaklada kao i fundacija. Također prepoznata su od domaćih medija i šire javnosti te se stoga sustavnije programski financiraju od države i od lokalne uprave ali i unutar kulturnog modela koji izrazitu prednost daje javnim kulturnim ustanovama. Ustrojena su vijeća za novo medijske kulture, kako u Ministarstvu kulture tako i u većim gradovima, međutim, dalje ostaje neriješen status tih inicijativa u odnosu na visoko subvencionirane javne ustanove. U vremenima krize kada se štednja događa u prvom redu dijelu programskog financiranja ostaje neriješeno pitanje strukturne potpore redovnom financiranju ovakvih neovisnih projekata. kako su zbog nepostojanja osnivača ugovora o radu sustava plaća i ostalo troškovi umjetničke produkcije unutar neovisnog sektora višestruko niže u odnosu na javni sektor ali neredovitost i nesigurnost u financiranju dovela je do toga da se ne može očekivati daljnji rast ali i opstanak postojećih inicijativa na ozbiljnoj je kušnji. Jasno da je potrebno osigurati unapređenje položaja organizacija civilnog društva unutar postojećeg modela te se stoga konačnim Prijedlogom zakona u zakladi Kultura nova predviđa osnivanje zaklade koja bi pružila stručnu i financijsku potporu programima civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Jasno je isto tako kako ova zaklada neće moći riješiti brojne probleme neovisnog sektora ali i kada profunkcionira na način kako je to predviđeno ovim zakonom sigurno će odigrati važnu ulogu u pružanju adekvatne strukturne i institucionalne potpore. Mišljenja sam da je potrebno jasno istaknuti kako ovaj model ne bi nikako trebao nadomjestiti sve ono što resorna ministarstva i lokalna samouprava rade kako bi osigurali programsku potporu već se kroz osnivanje zaklade treba osigurati potpora koja će omogućiti daljnji razvoj neovisnog sektora. Ovakva potpora je važna kako bi sektor bio u mogućnosti dalje povlačiti sredstava i od europske unije ali i ostalih međunarodnih fondova što su do sada radili iznimno uspješno. Zaklada bi trebala podupirati suradnju i umrežavanje neovisne scene ali i poticati intersektorsku suradnju kao i infrastrukturne projekte, nije realno za očekivati da će proračun zaklade biti dovoljno velik da bi se mogle financirati značajnije infrastrukturne investicije ali može se pojaviti kao grand stabilnosti, aktivno promovirati ulaganje u izvan institucionalni sektor, ulagati u obrazovanje kako bi nositelj projekta bio bolje educiran i pripremljen za povlačenje sredstava. Vezano uz sam tekst zakona mišljenja smo kako je predložena definicija zapravo objedinila ovo o čemu sam ranije govorio te da se precizno i jasno definira svrha zaklade kao promicanje civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Naglasio bih da dajemo punu podršku opisu i definiciji programa kako je navedeno u samom zakonu a tu mislim prvo na poticanje razvoja produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa na podizanje razine profesionalnog djelovanje putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja. Na poticanje uspostavljanja međusektorske suradnje, na pospješivanje programskog umreživanja i suradnje na nacionalnoj, regionalnoj i naravno regionalnoj razini. Poticanje umjetničkog stvaralaštva i kulturnog djelovanja mladih i poticanje drugih programa usmjerenih u ostvarivanje svrhe zaklade. Način na koji su uređena tijela zaklade trebao bi osigurati adekvatnu razinu neovisnosti i operativnosti zakladnih tijela ali i osigurati adekvatan nadzor nad radom i trošenjem sredstava. Institucija javnog poziva za predlaganje članova upravnog odbora trebala bi osigurati da u to tijelo budu imenovani predstavnici organizacija civilnog društva u kulturi, te istaknute javne osobe upućene u razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Osim osnovne imovine koja se uređuje zakonom u iznosu od 100 tisuća kuna uređuje se i financiranje zaklade iz dijela prihoda, igara na sreću a sukladno uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacije i ostalih prihoda sukladno zakonu. Napominjemo, kako je model financiranje kulturi sredstava igara na sreću do sada osiguravao značajna sredstva za civilni sektor u kulturi, stoga očekujemo da će ova zaklada kao što je slučaj s nekim drugim zakladama a o čemu se govorilo na tribinama na kojima je predstavljena cijela ova inicijativa osigurati dodatna sredstva povezujući se s rodnim zakladama i fundacijama čime bi se mogao osigurati sinergijski učinak i osigurati kvalitetnije financiranje. Ovo je dobar Zakon i na kraju želim reći kako će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje predloženog zakona jer smo uvjereni kako će se donošenje predloženog zakona jer smo uvjereni kako će koji djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti kao značajnog generatora novih kulturnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj, te osigurati stručna i financijska potpora programima civilnog društva u kulturi. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HNS HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da će Klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata i Hrvatske stranke umirovljenika podržati Prijedlog kojim se omogućava osnivanje Zaklade Kultura nova, čije je osnovne ciljeve predstavio ne samo materijal koji prati ovaj Zakon nego ministar kulture u svom uvodnom izlaganju. Valja reći da je prostor tzv. nezavisne, suvremene kulture umjetnosti uglavnom neinstitucionalizirani prostor, i upravo zbog toga a u samoj prirodi suvremene i nezavisne kulturne produkcije i umjetnosti jest deinstitucionalizacije odnosno ne institucionalizacija, do sada je čitav niz kulturnih stvaralaca nailazio na velike probleme u tome da se njihov rad pravilno valorizira, da se prati i da se omogući njihova kulturna produkcija. U tome smislu ideja da se osnuje zaklada preko koje će se financirati takvi programi kako bi se problemi koji su za sada uočeni u sustavu financiranja ovoga segmenta kulturnog stvaralaštva umanjili odnosno kako bi se sustav financiranja unaprijedio dobro je došla ideja. Osobito što se ona naslanja na jedan model koji već postoji, a to je Zaklada za razvoj civilnoga društva koja svojim ustanovljenjem 2003. godine zapravo je dala jedan ogledni model na osnovu kojega se mnogo toga što se zbiva na području civilnog sektora može kvalitetno pratiti, financirati, evaluirati. Ovo je jednostavan zakon, jer priča o osnivanju i funkcioniranju zaklada i ne smije biti komplicirana, ne smije biti izrazito zahtjevna jer je to prostor u kojemu ne bi trebalo biti mnogo administriranja već jako visoka razina spremnosti da se suvremeno kulturno stvaralaštvo prihvati i da mu se otvori prostor afirmacije jer je desetljećima iz različitih razloga taj prostor bio sužen, neshvaćen u nekim situacijama potpuno zbog svoje deinstitucionaliziranosti i zanemaren. Ono što mi se čini da nije dovoljno dobro riješeno, odnosno da nije vrlo komodan okvir je visina osnovne imovine zaklade koja je ovdje predložena i definirana na 100 tisuća kuna koje će izdvojiti Ministarstvo kulture iz budžeta za ovu godinu jer ustanovljenje zaklade koja tijekom ove godine još uvijek neće imati svoje izvorne prihode svakako jest jedna administrativno organizacijski zahtjevna zadaća i ona će iziskivati drugačiji, odgovorniji ali isto tako i obuhvatniji pristup jer ustanovljenje zaklade nije samo administrativan posao, ne radi se samo o papirima, radi se dakle i o angažmanu konkretnih ali ali kvalitetnih ljudi koji će omogućiti da zaklada profunkcionira u punom smislu već sljedeće godine. Neki u nevladinom sektoru s s odobravanjem dočekati odredbu ovoga zakona koja definira da će izvorni prihod zaklade biti određeni postotak prihoda ostvarenih od igara na sreću jer taj kolač već do sada dijeli nekoliko sektora u civilnom društvu od onih koji se bave prevencijama neprihvatljivoga ponašanja, osobama sa invaliditetom, razvoja rada s djecom, rada s mladima, jednako tako i tehničke kulture, također i sporta dakle čitav je niz sektora koji već sada ovise o sredstvima prikupljenih od igara na sreću. Tako da definiranje još jednog korisnika u obliku ove zaklade neće biti povećanje tih sredstava nego zapravo realno umanjenje. Nadam se da će država u tom smislu pokazati višu razinu odgovornosti i da će razviti sustav u kojemu će biti poticano davanje dakle jedna socijalna filantropija usmjerena na kulturu i da će se postojeći zakonski uvjeti koji stimuliraju davanje donacija u kulturi još više zapravo unaprijediti, jer s jedne strane postojeća gospodarska situacija s druge strane manjak tradicije u ovoj vrsti davanja dobrovoljnih priloga, donacija, sponzorstava utječu na to da se ne može očekivati veliki napredak odjednom i da se ne može očekivati veliki priliv sredstava u prvim godinama rada zaklade. Ali ono što bih svakako volio vidjeti da ova zaklada koliko sutra financira i umjetničke performanse u kojima će neki novi konceptualni umjetnici poput danas jednoga od najvećih u Hrvatskoj Siniše Labrovića izazvati na boksački dvoboj ministra kulture. Volio bih vidjeti da zaklada financira takvu vrstu umjetničkog stvaralaštva, takvu vrstu performinga i tek kada se to dogodi neovisno o tome da li će netko izazvati ministra Mesića ili nekog drugog ministra budućeg, zapravo ćemo znati da je zaklada ispunila svrhu svoga postojanja. U tome smislu ponavljam još jednom, kluba HNS-a i HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Božo Biškupić. Izvolite. **Biškupić, reći da je ove su dva programa i prošle godine krajem i ove godine financirani Siniši Labroviću. Prema tome, prepoznata je njegova vrijednost.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zaklada Kultura Nova ponajprije će svojim djelovanjem pomoći u razvoju kreativne scene koje smo u medijskom prostoru kada se ona pojavila često nazivali i nove medijske kulture a bilo je to prije više od 10 godina. Djelovanje zaklade bit će usmjereno k financijskoj ali i stručnoj pomoći. No iskreno se nadam da će to nekima postati izgovor. Zašto to govorim? Jer osnivanje zaklade će jednako tako će doprinijeti decentralizaciji odlučivanja. Nažalost, iznijet ću jedan loš primjer, nije mi drag jer dolazi iz mog grada. Nerijetko smo svjedoci primjerice da se kod smanjenja proračunskih sredstava, a posebno tu govorim o razinama županija, gradova ili općina najprije krešu sredstva namijenjena kulturi ili ako hoćete primjer za ovakvu bojazan. Grad Čakovec u kojem imamo samo jedan spomenik nulte kategorije, za taj spomenik izdvojio je točno nula kuna. Možete zamisliti koliko bi onda neki mladi kreativac, mladi umjetnik koji dolazi sa tzv. nove medijske scene dobio ikakvu potporu iz takvih sredstava dakle, ako spomenik kulture nije zavrijedio nijednu kunu. Iskreno se nadam da takvih slučajeva neće biti, a iskreno se nadam da će i oni mladi ljudi koji djeluju u gradovima i županijama više prigode dati onima koji se drugačije izražavaju, a to drukčije je na kreativan način. Još nekoliko primjera zašto zaslužuju nove medijske kulture našu pažnju. Prema utvrđenim kriterijima za vrednovanje programa, članovi kulturnog Vijeća za nove medijske kulture definirali su i prijedlog programa za 2011. godinu, a bilo je prijavljeno 247 programa. Zašto spominjem brojku? Zato što je to za 100% više nego primjerice u 2010. godini gdje je sufinancirano 135 programa. Naravno da zaklada samim svojim osnivanjem neće riješiti sve probleme, no bit će novi format ako ga možemo tako nazvati i u svakom će trenutku moći reagirati upravo na probleme segmenta kojem je namijenjena. Ona jednako tako, da ne bi bilo zabune, neće dokinuti javno financiranje suvremene i nezavisne kulturne produkcije već će biti plus postojećim izvorima financiranja. Bilo je riječi ovdje jednako tako o tome da možda nije dovoljno sredstava, međutim sredstva su takva kakva jesu, ali tu je velika šansa da se pronađu sredstva preko zaklade u tzv. partnerskim odnosima sa sličnim zakladama koje postoje u regiji i mislim da ćemo već iduće godine i vidjeti rezultat toga što će doprinijeti financiranju osim predviđenih financijskih sredstava, dakle sredstava lutrije i ono što smo već čuli. Sukladno svemu tome i naravno uz što više mladih kreativaca na našoj kulturnoj sceni, podržat ću donošenje zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.